(HDZ)** Prelazimo sada na 8. točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333 Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Uvaženi Davor Božinović, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. **Božinović, Davor** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Dopustite mi ukratko obrazložiti predlaganje Zakona o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu i važnosti njegova usvajanja. Usvajanje Konvencije rezultat je procesa započetog u Oslu još u studenome 2006. godine. To je tzv. Oslo proces kojim je pokrenuta široka kampanja u okviru koje je održano niz sastanaka vlada i nevladinih udruga. Tekst Konvencije dogovoren je i usvojen u Dublinu 30. svibnja 2008. godine, a Konvencija je otvorena za potpisivanje od 3. prosinca prosinca 2008. u Oslu kada je i Republika Hrvatska potpisala, u ime Republike Hrvatske ministar vanjskih poslova i europskih poslova Gordan Jandroković. Tekst Konvencije dosad je prihvatilo 111 država, do sada ju je potpisalo 96. Predstavnici Republike Hrvatske aktivno su sudjelovali u izradi i na svim pripremnim sastancima Konvencije i posebice su isticali cjelovit pristup stradalima, a pridonijeli su i usvajanju odredbi koje se tiču rehabilitacije i reintegracije stradalih od kazetnog streljiva, kao i članova njihovih obitelji. angažmanu naših predstavnika u konačni tekst konvencije uvršten je i dio o potrebi osiguravanja pomoći žrtvama s obzirom na dobnu i spolnu pripadnost, kao i dio individualnom pristupu svakoj žrtvi. Treba istaknuti da su velik utjecaj na donošenje Konvencije imala iskustva i praksa država u pripremi i primjeni Konvencije o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju. To je tzv. Ottawska konvencija iz '99. godine koja se pokazala kao primjer uspješnog udruživanja država i nevladinih udruga u borbi protiv oružja. Konvencija o kazetnom streljivu je dakle mnogostrani međunarodni ugovor kojim se zabranjuje uporaba, proizvodnja, skladištenje i prijenos ove vrste streljiva koja se sastoji, kao što nažalost znamo i iz našeg iskustva, od eksplozivnih bombica koje su posebno projektirane za raspršivanje ili ispuštanje iz dispenzora. Riječ je o vrlo razarajućem oružju. Imajući u vidu da kazetne bombe raspršuju veliku količinu eksplozivnih naprava na velikim površina gdje bez cilja i izbora ranjavaju i ubijaju. Posebno kobni mogu biti zaostali dijelovi kazetnog streljiva koji nisu eksplodirali, koji godinama, čak i do deset godina, ostaju aktivni. Odredbe ove Konvencije odražavaju nastojanja država da kroz međunarodnu suradnju i preuzete obveze okončaju patnje i žrtve prouzročene kazetnim streljivom potvrđujući tako jedno od temeljnih načela pravila humanitarnog prava o zabrani oružja koje ne može razlikovati civilne i vojne ciljeve. Ključne obveze koje države stranke preuzimaju u ovoj Konvenciji sadržane su u člancima 2., 3., 4., 5. i 6. Članak 2. definira žrtve kazetnog streljiva kao sve osobe koje su ubijene ili su pretrpjele fizičku ili psihološku povredu, gospodarski gubitak, društvenu marginalizaciju i osobe izravno pogođene učincima kazetnog streljiva kao i članove njihove obitelji i zajednice. Članak također definira što je to kazetno streljivo, dakle konvencionalno streljivo projektirano za raspršavanje ili ispuštanje eksplozivnog podstreljiva pojedinačne težine manje od 20 kg, te uključuje eksplozivno podstreljivo. Članak 3. govori o obvezi uništenja uskladištenih zaliha u roku od 8 godina od stupanja na snagu ove Konvencije uz mogućnost produžetka na dodatne 4 godine. Članak 4. obvezuje države da osiguraju čišćenje i uništenje ostataka kazetnog streljiva u roku od 10 godina uz mogući produžetak od 5 godina. I iznimnu pozornost konvencija posvećuje obvezi država prema žrtvama kazetnog streljiva. Od država se naime očekuje da u skladu s primjenjivim međunarodnim humanitarnim pravom i ljudskim pravima za žrtve kazetnog streljiva na područjima pod njezinom jurisdikcijom ili kontrolom na prikladan način pruže pomoć prilagođenu dobi ili rodu uključujući liječničku skrb, rehabilitaciju, psihološku podršku, te da nastoje osigurati njihovu društvenu i gospodarsku uključenost. Od svake dakle države se traži da očekuje se da poduzme sve napore da prikupi pouzdane, relevantne podatke u pogledu žrtava. I na posljetku konvencija naglašava da svaka država koja ispunjava svoje obveze ima pravo tražiti i dobiti pomoć. Konvencija ima neograničeno trajanje. Stupa na snagu šest mjeseci nakon polaganja tridesete isprave o ratifikacije države koja je potpisala konvenciju, a do sada ju je potpisalo 96 država, a ratificiralo je sedam. Dakle, Hrvatska bi bila Konvencija predstavlja pravni okvir koji će omogućiti Republici Hrvatskoj reguliranje područja koji se tiče zabrane uporaba razvoja proizvodnje, skladištenja ili prijenosa kazetnog streljiva, a provedba zakona kojeg ćete nadam se usvojiti bit će u djelokrugu Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva obrane. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo, zbog svih gore navedenih razloga predlažem vam da se Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu usvoji po hitnom postupku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo dozvolite nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu. Kao što je rečeno Republika Hrvatska je do sada aktivno sudjelovala na svim pripremnim sastancima Konvencije o kazetnom streljivu osobito na području rehabilitacije, reintegracije stradalih od kazetnog streljiva gdje je često isticana važnost država stranaka u obvezi prema stradalima kao i potreba čišćenja zagađenog područja i uništenja zaliha. Republika Hrvatska ne odobrava upotrebu kazetnog streljiva, a do sada je više puta upozoravala na prekomjerne humanitarne posljedice koje kazetno streljivo ostavlja na civilnom stanovništvu. Ja bih rekao s punim pravom s obzirom da je Republika Hrvatska i sama bila žrtva kazetne municije, kazetnog streljiva tijekom Domovinskog rata. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. studenog 2008. godine donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije o kazetnom streljivu. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske potpisao je 3. prosinca 2008. godine ovu konvenciju na međunarodnoj konferenciji u Oslu. Cilj konvencije je zabrana uporabe, zabrana razvoja, zabrana proizvodnje, zabrana skladištenja ili prijenosa kazetnog streljiva. zabrana proliferacije znanja tehnologija koje su potrebne za razvoj i proizvodnju kazetnog streljiva. Jedan kratki osvrt na iskustva na ovim prostorima. Krajem 1979., osamdesete, početkom Iračko-Iranskog rata koji je imao karakter masovnih pješačkih sukoba. Bivša država se isto tako uključila u proizvodnju kazetnog streljiva, konkretno vojno-tehnički institut na zahtjev Iraka osobno Sadama Huseina, odobrenje Miloševića počeo je počeo je projekt, jedan projekt koji je imao šifru Koal 15. Taj projekt je imao zadaću proizvodnje teškog topništva kalibra 262 mm. Nama je to streljivo ili to topničko topničko oružje poznato pod nazivom Orkan 262 mm. Nekoliko godina kasnije taj projekt je uspješno završen. Izvršena su početkom osamdesetih godina testiranja i na žalost 10 godina kasnije kasnije to isto streljivo upotrijebljeno je i u Republici Hrvatskoj sa ne malim civilnim žrtvama u Zagrebu i u drugim područjima Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je u punoj mjeri bila svjesna šteta razaranja koja su prvenstveno bila usmjerena prema civilnom stanovništvu, s obzirom da neselektivna uporaba tog topništva izaziva neprimjerene civilne žrtve ne samo tijekom uporabe, nego ono što je posebno važno tzv. zvončići ili kazetna submunicija ostaje dugi niz godina prijetnja obnovi prostora nakon završetka sukoba. Iz svih tih razloga ova Konvencija o kazetnom streljivu itekako je važna i kao što se ističe u članku 2. ove Konvencije, države stranke ove Konvencije, njih gotovo stotinjak duboko su zabrinute da civilno stanovništvo i pojedini civili i dalje podnose žestinu oružanih sukoba. Stranke konvencije su odlučne da za sva vremena okončaju patnje i žrtve prouzročene kazetnim streljivima u vrijeme njihove uporabe kad one ne funkcioniraju kako je to predviđeno ili kad su ostavljena. Zabrinuti su isto tako što za ostalo kazetno streljivo ubija civile uključujući žene i djecu, onemogućuje gospodarski i društveni razvitak, između ostaloga i gubitkom prihoda za život, ometa postkonfliktnu obnovu i oporavak. Usporava ili sprječava povratak izbjeglica i prognanika, te može imati negativan učinak na uspostavu mira i humanitarne napore unutar država kao i na međunarodnom planu, kao i druge teške posljedice koje mogu potrajati mnogo godina nakon uporabe tog streljiva. Na žalost, postoje velike nacionalne zalihe kazetnog streljiva i zbog toga su stranke Konvencije o kazetnom streljivu odlučne da osiguraju njegovo brzo uništenje smatrajući neophodnim da efektivno pridonesu na učinkovito usklađen način rješavanju izazova u uklanjanju ostatka kazetnog streljiva širom svijeta, te da osiguraju njegovo uništenje. Kad govorimo o kazetnom streljivu konvencionalnog karaktera, onda ga treba razlikovati od kazetnog streljiva koje se bazira na tzv. vođenoj submuniciji koja ima ipak ja bih rekao daleko manje negativne učinke na civile jer ima određene sposobnosti prepoznavanja ciljeva i uništavanja ciljeva selektivno. Svakako, pod ovu vrstu streljiva ne dolaze i ne podrazumijevaju se razni pirotehnički sustavi koji služe za zavaravanje radara, za ometanje radara, kao niti streljivo koje je projektirano isključivo za protuzračnu obranu i koji se danas vrlo intenzivno upotrebljava u svijetu u različitim područjima, Afganistanu itd. gdje su napadi od protuzračnih vođenih raketnih sustava, visoko vjerojatni i predstavljaju veliku opasnost. Ono što treba također istaknuti, pozicija Hrvatske kao članice NATO-a zahtjeva da se podupire takva konvencija jer je jasan stav svih država članica NATO-a da se da puna potpora implementaciji svih odredbi te konvencije s obzirom na njen humanitarni karakter i s obzirom na ogromne civilne žrtve. Problemi rekonstrukcije i obnove ratom zahvaćenih područja otežavaju se tom vrstom streljiva. Zbog svega toga, sasvim je jasno da će i klub HDZ-a dati punu potporu potvrđivanju te konvencije. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. hvala vam. Državni tajnik je u uvodu dopunio ono što smo dobili u pismenom obliku, kolega Ćosić je sad govorio o nekim praktičnim aspektima uporabe ovog oružja. Ja bih zato izabrao ispred kluba HNS-a sasvim drugi pristup. Najprije vas želim priupitati da li ste možda primijetili da se zakon drugačije zove u prijedlogu Vlade i u prijavnici? To nemam nikakvog prigovora što se toga tiče, to je jedna greška koja je učinjena podsvjesno jer se uistinu radi o streljivu kojeg bi trebalo kažnjavati. Jednom piše kazneno, drugi puta kazetno streljivo. No da li se nekoga danas na ovoj našoj planeti kažnjava zbog uporabe takvog streljiva? Kolegice i kolege, apsolutno ne. Nitko nikad nije bio kažnjen, čuli smo od državnog tajnika da je do sada samo 7 država ratificiralo ovu konvenciju. 30 ih mora ratificirati konvenciju da bi ona stupila na snagu. To se još godinama postići neće. Amerika, Rusija, Kina nisu ni potpisale, a kamo li ratificirale niti će to učiniti. Nažalost, i jedna država nama susjedna vrlo važna za mir na prostoru Jugoistočne Europe isto tako nije ni potpisala ovu konvenciju, to treba reći. Ovo je mjesto gdje o tome treba progovarati. Iz tog razloga čeka nas još jako puno posla. Mi ćemo apsolutno podržati ovu konvenciju. To je neupitno jedini ispravan put, ali i mali narodi, mali pod navodnicima, i male države imaju pravo na moralnu vertikalu i reći i izreći ono što treba reći. Ja bih jako volio danas čuti od naših kolega koji sjede u parlamentarnoj skupštini NATO-a među nama petero njih što država Hrvatska čini i naše izaslanstvo da podsjetimo na te nelogičnosti, da podsjetimo da se stvari moraju mijenjati. Kolegice i kolege, rat je dio povijesti čovječanstva već tisućljećima. Dapače, usudimo se to razdoblje nazvati, ili takvo ponašanje nazvati kulturom rata, stravičnog li izraza, kultura rata. Zar netko može kulturu na bilo koji način povezati s ratom? Nažalost, to je izraz koji se upotrebljava. Ovo desetljeće je od strane Ujedinjenih naroda po prvi put u povijesti čovječanstva proglašeno desetljećem kulture mira. Desetljećem u kojemu je predviđeno da se na sve načine porazi kultura rata. Na sve načine. Ovo je jedan mali početak. No samo početak jer ja ću vam reći, kolegice i kolege, budimo realni, i Ženevska konvencija i ova konvencija i Ottawska konvencija i Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina. To je sve dio kulture rata. Mi dajemo okvir kako ubiti i čime smiješ ubiti, a ne borba protiv rata i ubijanja. To je žalosno, to je uistinu žalosno, ali je tako. Prema tome, podsjetimo jedni druge na ovo desetljeće, desetljeće kulture mira, što smo učinili da na raznim mjestima o tome progovorimo? Ja sam o tome pokrenuo jednu značajnu, ja smatram, inicijativu Vijeća Europe u parlamentarnoj skupštini, u drugoj polovici godine raditi ćemo na pripremi tog izvješća i ja ću podsjetiti itekako na te podatke. Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina, još jednom ću reći, znate li da od velikih 7, G7 ni jedna država od njih 7 nije nikada potpisala, a kamo li ratificirala tu konvenciju. Ne. Dakle, male države, potpišite, poštujte, a oni drugi imaju svoj način promišljanja, to je gospodarski unosno, to se izvozi, od toga se živi itd. To je To je nešto što ovdje ne stoji, a mislim da jedni druge moramo pogledati u lice i reći zašto ne stoji? Zašto se mi plašimo o tome govoriti? Zar će Malta, Crna Gora i Hrvatska kad ratificiraju ove dokumente nešto bitno promijeniti u svjetskim relacijama? Nećemo. Nećemo nažalost. Ali pokazujemo kojim putem ići i pokazujemo da smo na pravom putu i da apsolutno trebamo pokušati nagovoriti što veći broj država da istim putem krenu. prema tome, ja ne bih ulazio u neke detalje vezano uz neke članke o kojima smo malo detaljnije razgovarali. Ja bih samo još jednom rekao da klub HNS-a apsolutno podržava ovaj prijedlog Vlade. Mi ćemo dignuti svi ruke za konvenciju, ali molimo pokušajmo biti vrlo aktivni i na međunarodnoj sceni, da podsjetimo na niz nelogičnosti, na sporost s kojom se ovakve konvencije ubiti nakon ratifikacije implementiraju u praksi jer bez implementacije neće biti stvarnog pomaka. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu s Konačnim prijedlogom Zakona, predstavlja pravni okvir koji omogućava Republici Hrvatskoj reguliranje područja koja se tiču zabrane, upotrebe, razvoja, proizvodnje, skladištenja ili prijenosa kazetnog streljiva. Propisuju se rokovi za uništavanje zaliha ali određuju i obveze u pogledu žrtava kazetnog streljiva međunarodne suradnje, ali i pružanja pomoći. Ovaj prijedlog dijelom je rezultat učinkovitosti Ottawske konvencije, pa ću podsjetiti da je Sabor Republike Hrvatske, potvrdio donio odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zabrani uporabe i stvaranju zaliha mina, proizvodnje i prijenosa, znači protupješačkih mina i njihovom skladištenju. Da je Republika Hrvatska bila izuzetno aktivna u provedbi toga, da je organizirala i drugu regionalnu konferenciju vezanu uz to i svoje obveze iz Ottawske konvencije izvršila prije 6 mjeseci, prije zakazanih rokova. S obzirom na navedeno iskustvo u izradi i provedbi Ottawske konvencije ali i na iskustvo iz Domovinskog rata i velike humanitarne posljedice koje je kazento streljivo ostavlja na civilnom stanovništvu, ali i gospodarstvu, odgovorno smo i javno upozoravali na opasnost koja prijeti od ovog oružja. Sve nam je to nekako dalo za pravo da aktivno sudjelujemo i u pripremi i ove predložene konvencije. Vlada Republike Hrvatske kao što smo čuli, znači u studenom donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje konvencije, a Ministarstvo vanjskih poslova u prosincu 2008. godine potpisalo ovu konvenciju. Budući da do sada nije bilo riječi o osnovnim karakteristikama ovog streljiva, streljiva, evo ja ću samo kratko upoznati općenito. Da danas u svijetu postoji više od 200 različitih ratnih sustava koji u sebi sadrže i nekoliko stotina do nekoliko tisuća podstreljiva. Da u svijetu pretpostavlja se da je ostalo još oko 400 milijuna bombi razasutih na širokom prostoru i u teško definiranim granicama, da je u svijetu stradalo od ovog streljiva gotovo 100 tisuća ljudi, da je u svim stradavanjima 98% su civili od kojih 27% djeca u 30 zemalja pogođenih ovim problemom. Glavni problemi kod ovog streljiva su što je teško odrediti točne granice, što čak 40% bobica ne eksplodira, što je vrlo kompliciran sustav uništavanja, što su vrlo skupi postupci uništavanja, vrlo kompleksan prijevoz ali i obilježavanje prostora u relativno širokim granicama. I što je najvažnije specifičan problem da su civili i ekonomija glavni ciljevi. Ostalih ciljeva gotovo da i nema. Kako stvari stoje u Republici Hrvatskoj? Evo kod nas su registrirane 83 lokacije. U 9 županija i 20 gradova i općina na površini od 5 milijuna kvadrata. Znači to su površine zagađene ovom vrstom streljiva. Najveći broj je u Zadarskoj županiji odakle dolazim i to u njenoj okolici i zaleđu. Znači na području 9 jedinca lokalne samouprave, na 58 lokacija, na gotovo 2 milijuna kvadrata nalaze se ova streljiva. Do danas je u Republici Hrvatskoj očišćeno samo 27 lokacija na površini od 5 kilometara kvadratnih, a u tijeku su radovi čišćenja na nekoliko lokacija u Zadarskoj županiji. Iako neriješeno pitanje kazetnog streljiva, tj. u čiji resor on spada, Hrvatski centar za razminiranje je morao iz razloga sigurnosti, tako se odgovorni i ponašaju, očistiti te prostore zašto su izdvojena značajna sredstva. Pronađeno je i gotovo uništeno tisuću komada i to pretežito KB I i u manjoj količini MK I. I najvećim dijelom radovi su se odvijali na području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije. Najveći broj žrtava ovim streljivom bio je u raketiranju Zagreba. Podsjetit ću 2. i 3. svibnja kada je stradalo 176 ljudi. 6 smrtno od kojih jedan pirotehničar. Ukupan broj žrtava u Republici Hrvatskoj je 238. 42 žrtve stradale su u 32 incidenta u periodu od '91. do '98., a 10 žrtava u periodu od '98. 2008. O uporabi kazetnog streljiva u Republici Hrvatskoj dovoljno govori podatak da su stradalnici isključivo civili u vrlo naseljenim područjima i gradovima. Stradalnici su 59% muškarci od kojih 9 dječaka i 41% žena od kojih također 9 djevojčica. do sada registriran prostor obilježen je oznakama koje je Hrvatski centar za razminiranje posebno dizajnirao i postavio za neeksplodirana ubojita sredstva u koja spada i ovo streljivo. Držim da je i ovo prigoda da ukažemo na određene nedorečenosti postojeće zakonske regulative, koja se odnosi na ulogu i zadaću Hrvatskog centra za razminiranje u svezi kazetnog streljiva na područjima koja nisu definirana kao klasičan minsko sumnjivi prostor. Podsjetit ću još jedanput, mislim da nikada nije dovoljno da je do sada unutar granica minski sumnjivog područja u tisuću 270 minskih incidenata stradalo tisuću 878 osoba, od toga 474 smrtno, i 400 sa lakim i teškim ozljedama. Stradalo je 69 djece, a izvan minski sumnjivog područja u kojem su uglavnom i razasute ove vrste streljiva koja je predmet ove konvencije, stradalo je 65 djece od toga 10 smrtno. Podržavam svakako ovaj prijedlog, jer držim da je dobar pravni okvir, da su propisani rokovi realni za uništavanje zaliha, da su dosta dobro definirane obveze u pogledu žrtava, da međunarodna suradnja i pomoć ovako definirana otvara dobre mogućnosti, da su osigurana sredstva, a time osigurana i implementacija svih dijelova ove konvencije, što bi u krajnjem trebalo omogućiti brže rješavanje i problema zvončića u Republici Hrvatskoj ali i znatnije brige o žrtvama. Podržavam i iz razloga što sa sigurna da će uz ispravku ovih nedorečenosti vezano uz ulogu Hrvatskog centra za razminiranje, svoje obveze iz ove konvencije Republika Hrvatska uspješno riješiti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolegice ja se potpuno slažem s vama, sve što ste rekli sve je uredu. Međutim, tek ste na kraju dotaknuli ono što sam mislio da nećete spomenuti, zato sam i digao tablicu. Naime, i mi imamo zalihe kazetnog streljiva i slažem se s vama da je ovaj rok koji je dat sasvim dostatan da 2 i pol milijuna kuna koliko smo predvidjeli za uništavanje toga oružja u biti utrošimo u tom razdoblju. Prema tome, i mi imamo obveze, a ne samo dekontaminacija tla, terena itd. već i ono što je uskladišteno moramo uništiti na vrijeme u skladu sa konvencijom. Evo, hvala lijepo. Evo iz prijedloga smo vidjeli. Gospodine Doriću, znači ja sam rekla na kraju ali vidjeli smo da su osigurana sredstva u jednom segmentu, međutim postoje i drugi segmenti u proračunu Republike Hrvatske kojima se osigurava provedba i implementacija ove konvencije. Zahvaljujem. I sada u ime predstavnika predlagatelja hrvatske Vlade uvaženi Davor Božinović državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se na raspravi i samo bih tri stvari kratke htio spomenuti. Ovo o čemu je govorio gospodin Dorić to je state of play u međunarodnim odnosima, ova konvencija i usvajanje njeno je nastavak jednog procesa koji je počeo sa ottawskom. Dakle, nisu samo Vlade već i nevladine udruge ovdje na čelu konkretno Coalition cluster munition, dakle više od 800 nevladinih udruga diljem svijeta je zapravo bio taj zamašnjak koji je potakao i vlade da krenu u ovom smjeru i ja sam siguran da je to jedan novi način kako će se podizati razumijevanje oko ovog problema. I u svakom slučaju to je dodatan razlog podrške Republike Hrvatske ovoj konvenciji. druga stvar koju bih isto htio spomenuti, upravo taj formalni okvir koji dobivamo sa ovom konvencijom a to je na tragu onoga što je govorila uvažena zastupnica Marinović Marinović je prilika da sva ta pitanja raspravimo u trenutku kada budemo mijenjali zakone, donosili nove zakone odnosno vi i podzakonske propise. I naravno, što se tiče sredstava to je naša procjena, dakle sa 2,5 milijuna kuna koji su već predviđeni u proračunu Ministarstva obrane mi se možemo riješiti tih zaliha koje nisu velike u Hrvatskoj jer Hrvatska i onda kad joj se to nudilo na tržištu tijekom Domovinskog rata nikad nije krenula tim smjerom i nabavljala kazetna streljiva tako da i s te strane možemo biti i ponosni na ponašanje i odluke koje su se donosile tijekom Domovinskog rata vezano za kazetno streljivo. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. A mi nastavljamo sa raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite.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 za masovno uništenje, razoružanje i kontrolu naoružanja čime se osigurava primjena međunarodnog humanitarnog prava. Kao država koja je izašla iz nametnutog rata kojeg nije željela ali kojeg nažalost nije mogla izbjeći Republika Hrvatska se suočila sa problemom neuništenih mina na terenu i uskladištenih mina bivše jugoslavenske vojske kao i civilnim žrtvama. Stoga je zainteresirana za što veću suradnju i pomoć, transparentnost i djelotvornu razmjenu informacija te sprječavanje i suzbijanje zabranjenih aktivnosti na područjima pod jurisdikcijom pojedinih država. Imamo nažalost živo i praktično iskustvo i vrlo smo aktivni jer imamo na to pravo, vrlo često i u međunarodnim kontaktima s punim pravom možemo reći ako itko na svijetu može govoriti o vrijednosti mjera onda smo to sigurno mi Hrvati jer znamo koja je prava vrijednost mira. Kao djelotvoran način postizanja ovih ciljeva Republika Hrvatska smatra pristupanje dosljednim provođenjem međunarodnih sporazuma pod okriljem Ujedinjenih naroda te stvaranje novih pravnih instrumenata na područjima gdje postojeći međunarodni sporazumi nisu do sada uspjeli u potpunosti regulirati određenu materiju na zadovoljavajući način. Republika Hrvatska je stranka i aktivna sudionica svih glavnih međunarodnih sporazuma i konvencija o neširenju oružja za masovno uništenje kao i konvencionalnih oružja među kojima su Konvencija o zabrani ili ograničavanju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj se ne razumije./... uključujući izmijenjeni i dopunjeni Protokol II o zabrani i ograničenju korištenja mina, eksplozivnih naprava i drugih naprava te Konvencija o zabrani korištenja, proizvodnje, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju, to je ta ottawska konvencija o kojoj je malo prije govorio uvaženi državni tajnik. Učinkovitost ottawske konvencije potaknula je izradu Konvencije o kazetnom streljivu u čijem stvaranju je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala na svim pripremnim sastancima. Cilj konvencije je zabrana uporabe, razvoja proizvodnje, skladištenja i prijenosa kazetnog streljiva uz propisivanje rokova za uništenje zaliha. Propisane su i obveze država stranaka u pogledu skrbi o žrtvama kazetnog streljiva, međunarodne suradnje i pružanja pomoći, mjere transparentnosti i ostale odredbe potrebne za uspješnu primjenu konvencije. Pristupanjem konvencije o kazetnom streljivu Republika Hrvatska će dati daljnji doprinos u borbi protiv naoružanja koje ostavlja neizbrisiv trag na civilnom stanovništvu te se priključiti ostalim državama strankama konvencije u provedbi njenih njenih odredbi o pomoći žrtvama te zabrani uporabe, razvoja, proizvodnje i prijenosa kazetnog streljiva i njegovu uništenju u propisanim rokovima. Činjenica je da je Hrvatska početkom Domovinskog rata u posjed došla ubojitih sredstava čija je uporaba danas zabranjena i bila je zabranjena međunarodnim konvencijama. Znamo pod kojim se to povijesnim okolnostima događalo, znamo u kojim uvjetima Hrvatska je preuzimala vojarne bivše JNA. Preuzimanje vojarni nije sustav švedskog stola. Iz skladišta se ne može uzeti samo ono što treba i ono što je dopušteno, ali je pohvalno i radosni smo kao hrvatski državljani da Hrvatske oružane snage u vrijeme najžešće oružane agresije nikad nisu upotrijebile zabranjeno oružje i zabranjeno streljivo. Naravno, potrebno je i vrijeme i novac da se ovo zabranjeno streljivo ukloni na neškodljiv i siguran način. Ovo je oružje koje kao što je rekao uvodničar ostavlja i kao što je i to istakao uvaženi zastupnik Ćosić u raspravi u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, ne razumije./... samo za vrijeme oružanih sukoba, ima trajne i opasne posljedice i u naknadnim vremenima a posebno su mu izložena djeca. Prema tome, svjesni smo da Republika Hrvatska potpisivanjem odnosno pristupanjem ovoj konvenciji neće promijeniti svijet, da ona odmah neće biti i neće se odnositi na sve zemlje ali uvaženi kolega Doriću jednom će neke generacije u ovoj Republici Hrvatskoj s ponosom moći reći da su Hrvati prije prepoznali vrijednost ove konvencije od jačih i brojnih zemalja iz grupe G7 kako ste ih vi ovdje apostrofirali. Zbog toga ću glasovati za usvajanje ovog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Pa evo, pred nama je Zakon o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu kojim se zasigurno želi zabraniti upotreba, razvoj, proizvodnja, skladištenje ili prijenos kazetnog streljiva te se propisuju za to isto i određeni rokovi u kojima bi trebalo regulirati uništenje toga koje zasigurno je zadesilo i Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu i čim je i glavni grad Republike Hrvatske zapravo bio zasut nakon operacije "Bljesak". Stoga Republika Hrvatska zasigurno suosjeća sa žrtvama koje je prouzročilo kazetno streljivo i stoga ima razlog više da se uključi i donese zakon o ovoj Konvenciji, o zabrani upotrebe kazetnog streljiva jer je i sama, kao i što smo čuli, na tri lokacije bila zagađena istim koje još i danas nisu sve očišćene, koje danas još ljudi strepe, ali ponekad i stradaju. Čuli smo kolike su žrtve bile hvala vam. ovom prilikom reći da zasigurno Republika Hrvatska donošenjem ovog zakona neće bitno promijeniti, ali može utjecati, može naglašavati, može privlačiti sve države koje to nisu učinile kako bi što prije bile spremne učiniti isto, donesti ovakvu konvenciju, postupati po njoj i u određenim rokovima zasigurno se riješiti kazetnog streljiva koje nanosi teške žrtve i koje je teško otkrivati, čistiti, ali zasigurno koje nije ni u duhu ratovanja onoga što bi bilo i što bi trebalo biti. Ratovanje kao samo uvijek iziskuje žrtve, ali ipak nekakvi osnovni kriteriji i postulati ratovanja moraju se poštivati pa stoga vjerujem da i ovaj zakon će biti u tom duhu iako vjerujem da će i velike zemlje koje su i u sastavu NATO-a gdje je i Hrvatska, pristupiti također istim uzusima koje ova Konvencija nosi, da će i one zasigurno biti te koje će koje će zabraniti korištenje kazetnog streljiva, koje će zabraniti razvoj, proizvodnju, na drugi način stjecati, skladištiti, zadržavati ili na bilo kome prenijeti izravno ili neizravno kazetno streljivo. Siguran sam da neće pomagati, poticati ni navoditi bilo koga na bilo kakvu aktivnost koja je prema ovoj Konvenciji zabranjena državi stranci potpisnici ove konvencije. Zasigurno vjerujem da je naša zemlja u okruženju do sada možda u Domovinskom ratu neprijateljski, da će i one pristupiti istoj konvenciji kako ne bi bilo u opasnosti bar na ovim teritorijima, kako ne bi bilo novih žrtvi. I ono što je zasigurno potrebno naglasiti i sjetiti se da je raketnim sustavom Orkan 262 mm zasigurno zasut Zagreb i da je 176 ljudi stradalo u samom centru Republike Hrvatske. Stoga prije svega želim pohvaliti donošenje ovog zakona konvencije, podržati ga i neka on bude u svrhu i cilj kojem je namijenjen da se zabrani uporaba, razvoj, proizvodnja, skladištenje, ali isto tako kao što je u njegovim člancima navedeno, da se pomogne i da se striktna briga i skrb o žrtvama takvoga kazetnog streljiva povede. Evo toliko i hvala vam. Apsolutno podržavam donošenje ove konvencije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo uzeo sam riječ da bih dao potporu ovom Zakonu o potvrđivanju Konvencije o kazetnom streljivu, ne samo glasajući rukom ili na dugme, nego da kažem nekoliko riječi. riječi. Nažalost, većina država u svijetu posjeduje kazetno oružje i poslije ove konvencije, nekakvih stotinjak ili cca stotinjak zemalja će potpisati, no ostat će one velike poput Amerike, Rusije, Kine koje to zasigurno u ovom dijelu neće učiniti. No, ne moraju uvijek mali učiti od velikih, neka i veliki uče od malih. Možemo se sjetiti Domovinskog rata kada je poslije operacije "Bljesak" Srbija to, srpska vojska učinila u Zagrebu, Okučanima, Novoj Gradiški i duž crte bojišnice kad su izginuli nedužni civili, žene i djeca, odnosno ostali su sakati i pitanje je na koji način danas zarađuju sebi za kruh. A isto im se taj bumerang sa kazetnim streljivom vratio '99. godine kad je NATO razbio, a i dan danas nedužni civili, žene i djeca tamo ginu u Srbiji pa traže sada podatke od NATO postrojbi da im daju opis i broj istog tog streljiva kako bi ga pokušali neutralizirati. Kazetno streljivo ostavlja neizbrisiv trag na civilno stanovništvo. Zamislite kad u jednom ratu recimo u Libanonu 2006. godine gdje je na stotine granata izbačeno, rodi se dijete za pet godina koje nema veze s tim ratom i ne zna ništa o tom ratu i ostane bez rukice, bez noge i cijeli život se netko mora za njega skrbiti da bi jednostavno mogao preživljavati, kao što se to dešava i u Republici Hrvatskoj, kao što se to dešava na svim tim područjima koji su bili ratom zahvaćeni. zasigurno nema opravdanje i nigdje kazetno oružje ne može nanijeti gubitak ljudstva u oružanim snagama jer vojnici su manje-više obučeni. kad je kazetni napad idu u rovove, sakriju se i poslije toga su obučeni da se jednostavno znaju i štititi, nego tu isključivo gine na stotine, na desetke tisuća civila i djece koje zasigurno o tome nemaju pojma nit su najmanje krivi, a rat bi trebao biti jedna vrsta i džentlmenskoga odnosa vojnik prema vojniku, odnosno onaj koji je započeo rat. I uvijek u ratu imamo one koji su pozitivci, koji su započeli rat, imamo one koji se brane, a oni koji su započeli oni ne biraju sredstva pa onda na kraju krajeva kad vide da gube onda se drže i same odmazde. I evo u potpunosti podržavam, iako znam da to neće riješiti problem kazetnog streljiva. Naime velike zemlje, jake sile teško će se toga odreći pa čak evo čitam tu da Rusija ne odustaje, iz obrambenog interesa Rusije da joj to treba. Zasigurno to nije oružje koje treba za obrambeni interes nego je to oružje po meni kao vojniku isključivo za odmazdu. Evo podržavam i nadam se da će većina zemalja u svijetu to jednog dana shvatiti da jednostavno od toga imamo samo veliku štetu. Hvala. (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Bilonjić, potpuno podržavam vaše izlaganje osim u jednoj rečenici gdje ste rekli da neka i veliki uče od malih. To se dogoditi dakako neće, ali je ključno ono što je državni tajnik rekao. U ovom slučaju imamo jedan drugi zamašnjak. To su nevladine organizacije koje će svakako registrirati jasno stav i pravac u kojem ide stotinjak država i to će onda izvršiti jedan dodatan pritisak. Ja se barem nadam u Americi je to realno očekivati, u Rusiji, Keniji malo teže. Ali doći će valjda i vrijeme da se taj

One danas jesu mali, ali kad se vidi učinak na samom terenu oni će biti zasigurno veliki pritisak na te zemlje da i oni potpišu ovu konvenciju. Hvala. Zaključujem raspravu.